razloga, pa prelazimo na točku 15., a to je - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi u razvoju Grada Vukovara, s Konačnim prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 105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 Da. Uvaženi Stanko Janić, državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, uvažene zastupnice i zastupnici evo ja bih uvodno rekao u romanu Lava Tolstoj «Hadži Murat» mladi Čečenac govori pred seoskim starješinom a on mu kaže: «Konopac je dobar kad je dugačak, a govor kad je kratak». A ja ću pokušati u tom stilu da vam, da vas uvedem u ovaj zakon. Ovim prijedlogom zakona koji je pred vama usklađuju se porezne olakšice na dobit sa pravnom stečevinom Europske unije odnosno uredbom Komisije Europske zajednice od 15. prosinca 2006. godine o primjeni članka 87. i 88. Ugovora o Europskoj zajednici na potpori male vrijednosti. Kao što ste i čuli usklađivanje ovih poreznih olakšica predstavlja ispunjenje jednog od mjerila za ostvarivanje pregovora za poglavlje 8. tržišno natjecanje. Na temelju Zakona o državnim potporama i Uredbe o državnim potporama Vlada Republike Hrvatske je preuzela pravila iz spomenute uredbe Komisije Europske zajednice i odlukom objavljenom u Narodnim novinama 45/2007. prihvatila te stavove. Potpore male vrijednosti znači da ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje bilo kojem pojedinom poduzetniku ne smije premašivati 200 tisuća EUR-a tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine u kontinuitetu odnosno ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje bilo kojem pojedinom poduzetniku u sektoru cestovnom prometu taj iznos se može reći 100 tisuća Te se gornje granice primjenjuju bez obzira na potpore male vrijednosti ili na cilj koji se namjerava postići te neovisno o tome financira ili se potpora dodjeljuje od strane države ili jedinice lokalne ili područne samouprave. Prijedlog i dopune zakona napravljen je nakon objavljenih tehničkih konzultacija 6. lipnja ove godine u Bruxellesu sa predstavnicom glavne uprave za tržišno natjecanje i glavne uprave za proširenje u Europskoj komisiji. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja pozitivno je iznijela prethodno obavezujuće mišljenje o usklađenosti ovih zakona sa Zakonom o državnim potporama. Ove potpore imaju i dalje svoje potrebe, samo ću navesti jedan od mogućih razloga, a on govori da ukupna investicijska ulaganja poduzetnika na području grada Vukovara, a tako slično je i na području brdsko-planinskome i na ukupnom cijelom području posebne državne skrbi uvijek je veći nego što su to iskazane dobiti. Tako za 2006. godinu iskazana je dobit prije oporezivanja na 4 milijarde i 146 tisuća kuna, a investicije su bile 6 milijardi i 866 milijuna što znači da su poduzetnici sve svoje dobiti i još iznad toga upotrijebili za dalje investiranje i daljnji razvoj zaposlenosti. Prema pravnim stečevinama da ovakve vrste potpora tzv. operativne potpore nisu dozvoljene i u izuzetnim slučajevima ako se dozvoljavaju moraju biti degresivne, vremenski ograničene i selektivne. na osnovu toga izrađen je prijedlog potpora za područje grada Vukovara, za brdsko-planinska područja i područja posebne državne skrbi različitog iznosa i i različitog vremenskog trajanja. S obzirom da grad Vukovar ima status prve skupine područja od posebne državne skrbi i s obzirom da stupanj regionalne razvijenosti predloženo je da se porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na području grada Vukovara i koji ispunjavaju uvjet o broju zaposlenih zadrži porezna olakšica za određena vremenska razdoblja ali do iznosa od 200 tisuća EUR-a odnosno 100 tisuća EUR-a u cestovnom prometu. S time su, da se u ovom rješenju predlaže postupno smanjenje toga u narednih 9 godina svake 3 godine za 1 stupanj niže. I kao što ... /Govornik se ne razumije./ … da ne ponavljam tako je to određeno između 2008. do 2010. a od 2010. do 2013. i od 2013. do 2016. kada bi tek 2017. porezni obveznici plaćali porez na dobit u visini propisane važeće porezne stope. Od ovog sustava izuzeti su obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost poljoprivrede i ribarstva budući da se Zakon o državnim potporama ne primjenjuje na ove djelatnosti. Stoga su oslobođeni plaćanja poreza na dobit, ali samo do ulaska Republike, ulaska u Europsku uniju budući da se ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju primjenjivati pravila Europske unije koja se odnose na poljoprivredu. Također u cilju usklađivanja Zakona o obnovi i razvoja grada Vukovara s pravnom stečevinom Europske unije u dijelu koji se odnosi na carinske olakšice ovim zakonom se mijenja članak 22. koji se odnosi na carinsku povlasticu. Naime člankom 22. propisano je da oslobođenje od plaćanja carine pri uvozu inicijalne opreme za obnovu i razvitak gospodarskih subjekata sa sjedištem u gradu Vukovaru je kontinuirano no u ovome prijedlogu je da će to vrijediti opet do ulaska Europske Nadalje tek zakon sadrži određene nomotehničke promjene u skladu sa Zakonom o izmjenama zakona o ustroju i djelokrugu središnjih tijela državne uprave. Ove vrste potpora samo su jedan od oblika potpora koje se primjenjuju u, na području od posebne državne skrbi pa tako i gradu Vukovaru, a te potpore se nalaze kako u Zakonu o Fondu gradu Vukovaru pa onda u ministarstvima resornim iz gospodarstva, poljoprivrede, turizma primjene koje se sad donesu odnose se na veoma mali broj korisnika. Naime na one korisnike koji će imati dobit veću od 10 milijuna kuna odnosno 30 milijuna kuna u 3 godine. Na njih će se djelomično odnositi ova izmjena izmjena i dopuna zakona. Evo toliko u uvodu. Zahvaljujem na pažnji. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelja Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo su klubovi. Uvažen, u ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice uvaženi zastupnik Petar Mlinarić. Izvolite. Hvala gospodine dopredsjedniče. Gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Usklađivanje Zakona o obnovi, razvoju grada Vukovara sa stečevinom Europske unije temelji se na izmjenama u dva predviđena, poticajna prava i to iz područja oporezivanja dobiti te carinskih povlastica za uvoz inicijalne opreme. Predviđene promjene su skalabilno ukidanje povrata poreza na dobit do 2016. godine, ukidanje carinskih povlastica s danom ulaska Republike Hrvatske u Članak 9. Konačnog prijedloga izmjene zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara uređuje skalabilno umanjenje povlastice povrata poreza na dobit počevši od 2011. pa sve do konačnog ukidanja povlastice 1.1.2017. godine. Samo ukidanje povlastice i postavljeni rok do 2017. godine nije sporan. Koliko se kao nepovoljan pokazuje rok prve stepenice procesa određene za 1.1.2011. godine. Privlačenje investicija u grad Vukovar tek ove 2008. godine doživjelo je veći uspon uslijed institucionaliziranja prostora predviđeni za gospodarsko industrijsko djelovanje, a jedan od razloga takvog učinka je svakako i primjerenije promicanje prednosti koje nudi poslovanje u gradu Vukovaru temeljem poticaja iz iz Zakona o područjima od posebne državne skrbi i Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara. Ostvarenje najavljenih investicijskih poduhvata predviđeno je u razdoblju od jeseni 2008. do ljeta 2010. godine i ovisi o složenosti investicije i zahtjevnosti samog proizvodnog procesa. Iz navedenog se svakako usporedno sa predviđenim rokovima ukidanja povlastice može zaključiti da veći dio investitora neće biti u mogućnosti koristiti povlasticu koja ih je privukla na poslovanje u gradu Vukovaru. Privlačenje investicija se ocjenjuje na 40 do 50 milijuna eura u gospodarske zone, a potencijalno i više ukoliko se početne investicije pokažu profitabilnim. U kojem slučaju većina investitora pokazuje snažan interes ka širenju i proizvodnih programa i općeg poslovanja u svojim kratkoročnim planovima razvoja subjekata koji će biti smješteni na području grada Vukovara. Zbog navedenog se kao nužnost može argumentirati drugačiji vremenski raspored ukidanja povlastica i to na način da se produži razdoblje oslobađanja od obveze do zaključno 2012. godine, te da se dalje do 2014. uvede plaćanje 50% obveze, te konačno do 2017. plaćanje 75% obveze. Navedenom izmjenom osigurao bi se dostatan poticaj investitorima za zadržavanje i daljnji razvoj svojega poslovanja na području grada Vukovara. Dodatni razlozi za ovakav zahtjev mogu se pronaći i u investicijskim ciklusima koji su u tijeku u drugim poduzećima, a s ciljem pokretanja proizvodnih linija u nekadašnjim gospodarskim nositeljima prostora. Za realizaciju istih su potrebna su potrebna znatna sredstva, jer se najčešće radi o investicijama u obnovi i opremanju srušenih i opljačkanih pogona. Članak 10. Konačnog prijedloga izmjene zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara navodi da carinske povlastice iz članka 22. zakona prestaju važiti danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Ukidanjem carinskih povlastica na tragu je prilagodbe kojom se ulaskom u Europsku uniju ukidaju međusobni carinski sustavi prema drugim članicama Unije, te uvodi zajednički sustav prema nečlanicama. Logika odredbe vjerojatno pretpostavlja i da buduće nabavke opreme neće u većoj mjeri biti okrenute prema dobavljačima iz država država nečlanica ili da takva praksa svakako ne bi trebala biti poticana, a dodatni razlog svakako je slabo korištenje ove odredbe za vrijeme primjene zakona. Slabost provedbe zakona, vezano uz slabosti samog Grada Vukovara i nemogućnosti samostalnog privlačenja većih ulagača, uvjetovalo je slabije korištenje ove odredbe. Rješavanjem infrastrukturnih problema i uspostavljanjem prostora za gospodarske djelatnosti, prvenstveno osnivanjem Vukovarske gospodarske zone d.o.o, Grad Vukovar ušao je u prvi zadovoljavajući ciklus u kojem se očekuje privlačenje znatne količine kapitala u lokalno gospodarstvo. Obim investicija se u naredne 3 godine procjenjuje, kao što sam rekao na 40 do 50 milijuna eura. Obzirom da se ulazak Republike Hrvatske uniju očekuje 2010. godine, te potencijalnim ulagačima nedovoljno vremena za iskorištavanje pogodnosti koje nosi ova uredba. Upravo stoga se kao svojevrsna nužnost postavlja promišljanje o zamjeni pogodnosti koje nudi ova odredba, mjerom istog učinka koja bi nakon ulaska u Europsku uniju nadoknadila poticajne učinke navedenih carinskih povlastica u određenom vremenskom trajanju. Iako navedene mjere nisu u potpunosti u skladu s praksom Europske unije o mjerama koje ne smiju narušavati slobodno tržište i koje ne smiju davati konkurentsku prednost. Poseban položaj grada Vukovara kao ratom razorenog prostora sa znatnim gospodarskim, socijalnim, radnim i demografskim problemima i ograničenjima pruža dovoljno razloga da se u skladu s odrednicama same Europske unije o ujednačenom razvoju i koheziji cjelokupnog europskog prostora iznađe rješenje za očuvanje određenih prava do postizanja zadovoljavajuće razine razvoja prostora grada Vukovara. Moram napomenuti da mi je pripala iznimna čast da u ime Kluba zastupnika HDZ-a govorim o gradu stradalniku i gradu heroju iz kojeg dolazim. U obrambenom Domovinskom ratu grad Vukovar je 85% bio porušen i sravnjen sa zemljom od velikosrpske agresije. Vukovarsko gospodarstvo je potpuno uništeno. Spomenut ću najveći gigant gume i obuće “Borovo“ sa 22000 uposlenih prije rata normalno sa trgovačkom mrežom. Ratna šteta “Borova“ je 300 milijuna eura. Luka “Vukovar“ koja je i danas u samom vrhu po pretovaru tereta bila je potpuno uništena. Velepromet “Vupik“, gradska poduzeća također. Danas uz pomoć hrvatske Vlade i Zakona o obnovi grada Vukovara “Borovo“ ima 1200 uposlenih, a hrvatska Vlada je prije tjedan dana otvorila mogućnost da “Borovo“ otvori dva nova pogona, jedno u gumeno-tehničkoj robi, a drugi pogon u obućari sa 300 do 500 novih radnih mjesta. Vlada je investirala u “Borovo“ 86 milijuna kuna i to gotovih novaca. Hrvatska Vlada je sanirala i luku “Vukovar“ i “Vupik“, opremila komunalna poduzeća sa strojevima i opremom. “Vupik“ ima sada 800 uposlenih. Gradske tvrtke “Komunalac“, vodovod i “Tehnostan“ ukupno upošljavaju oko 450 djelatnika. Luka “Vukovar“ 80, velepromet 130. Upravo ovaj zakon je dao vjetar u leđa vukovarskom gospodarstvu i gospodarskim zonama. Promatrajući gospodarstvo grada Vukovara tijekom protekle 2 godine vidljivo je sljedeće. Do 2007. godine vrlo intenzivno se radilo na obnovi stambenog fonda, infrastrukture te povratku ljudi. Obnova infrastrukture je pri kraju, povratak stanovništva je pri kraju, otvaranjem Veleučilišta Lavoslav Ružička stvoreni su preduvjeti za edukaciju potrebnog kadra, osnivanjem Vukovarske gospodarske zone d.o.o. određeno je područje za industrijski razvoj i veća briga za kvalitetnije privlačenje ulagačkog kapitala. Tijekom tekuće 2008. godine navedeno je i kapitalizirano privlačenje planiranih od 40 do 50 milijuna eura, ulaganje u industrijsku proizvodnju i to samo na području Vukovarske zone Realizacija navedenih gospodarskih ulaganja predviđena je u razdoblju od 2008. do 2011. godine. Moram reći, pitaju nas često zašto ste se vi vratili u Vukovar? Vratili smo se upravo u Vukovar i dižemo grad i gospodarstvo grada iz pepela upravo zbog onih naših 3 tisuće ubijenih prijatelja i branitelja koji su nam dali grad u zalog. Moram spomenuti i onih nešto manje od 500 osoba koje još i danas tražimo. Hvala lijepo.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 Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine državni tajniče, uvažene kolegice i kolege saborske zastupnice i zastupnici. Hrvatski sabor je 3. svibnja 2001. godine donio Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara koji je i dopunio 2005. godine. U prvom članku tog zakona izrijekom je istaknuto kako je obnova i razvoj Vukovara od interesa za Republiku Hrvatsku. Zakonom o obnovi i razvoju grada Vukovara utvrđene su poticajne mjere za olakšanje i ubrzanje otklanjanja posljedica Domovinskog rata tijekom kojega je Vukovar u potpunosti razoren. Precizno je navedeno i ono na što se poticajne mjere odnose. To su ratom razorene i oštećene građevine, razminiranje, povratak prognanika i izbjeglica, zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta, uvođenje informatičkih tehnologija u sve djelatnosti, tehničko-tehnološka modernizacija, obrazovanje i osposobljavanje za nova znanja i vještine, razvoj poduzetništva, prevencije ekoloških incidenata te uklanjanje ruševina i recikliranje građevinskog otpada, a posebno je istaknuta skrb o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara. Također su naznačeni i izvori financiranja i to u obliku kapitalnih prijenosa iz državnog proračuna, zajmova, donacija i sličnih izvora. Ostale mjere predviđene zakonom su oslobađanje od plaćanja carine na uvoz inicijalne opreme koja je potrebna za obavljanje gospodarskih djelatnosti, refundiranje troškova doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, stipendiranje studenata, mogućnost najma nepokretne imovine u državnom vlasništvu, novčana potpora za troškove života i stanovanja, dodjela građevinskog zemljišta itd. Mjere su usredotočene na različita pitanja. Neke su usmjerene na deficitarna zanimanja, druge su usmjerene na Vukovarsko-srijemsku županiju u cjelini, dok neke potiču i osnivanje razvoja obrta, zadruga, malih i srednjih trgovačkih društava. Zakon je odredio i formiranje savjeta za obnovu i razvoj grada Vukovara, što je provela tadašnja Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva javnih radova, obnove i graditeljstva. Zakon je također predvidio osnivanje Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara kao izvršne agencije sa vlastitom pravnom osobnošću koja je započela s radom krajem siječnja 2002. godine. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara obavlja cijeli niz razvojnih aktivnosti kao što su odobravanje zajmova i njihovo ulaganje u gospodarstvo i komunalnu infrastrukturu, stručno informiranje i savjetovanje ulagača, pomoć u izradi projektne dokumentacije, suradnja s drugim relevantnim javnim tijela i tome slično. Jedno od značajnijih fiskalnih potpora za gospodarske subjekte koji djelatnost obavljaju na području grada Vukovara, posebno kada pritom zapošljavaju zaposlenike s prebivalištem na vukovarskom području jest olakšica pri uplati poreza na dobit. Primjena ove olakšice se pokazala opravdanom budući da se bilježi konstantan rast učinka njezinog korištenja. Od donošenja zakona, broj korisnika koji su koristili poreznu olakšicu se uz mala kolebanja konstantno povećavao. Od 25 korisnika u 2001. godini, preko 27 u 2002., 37 u 2003., 34 u 2004., 35 u 2005. pa do 60 korisnika u 2006. godini. Istovremeno iznos poreznih olakšica je imao još izraženiji rast. Od 5,5 milijuna kuna u 2001. godini preko 6,5 u 2002., 10 milijuna u 2003., 13 milijuna u 2004., 19,6 milijuna u 2005. pa pa do 37,3 milijuna kuna u 2006. godini. Budući da su glavni ciljevi uvođenja navedene olakšice razvoj i porast broja zaposlenih koji bi u konačnici trebali donijeti i niz drugih pozitivnih učinaka, kao na primjer snažniju gospodarsku aktivnost i više porezne prihode. U analiziranju učinaka olakšica važno je osvrnuti se i na podatke o zapošljavanju. Sukladno podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područne službe Vukovar, godišnji broj nezaposlenih osoba s prebivalištem na području Vukovara, dakle osoba koje su obuhvaćene ovim zakonom tijekom perioda 2003. do 2006. godine je kontinuirano u laganom padu. 471 osobe u 2003. godini preko 3 tisuće 433 osobe u 2004., 3 tisuće 336 u 2005. do 3 tisuće 156 nezaposlenih osoba u 2006. godini. Ovdje treba reći i to da su podaci HZZ-a Vukovar prikazani za ukupnu nezaposlenost tako da je teško vidjeti koliko je udio pada nezaposlenosti vezan uz subjekte koji su koristili porezne olakšice, a koliko otpada na ostale subjekte. No, evidentan je i ovaj pokazatelj. Kao što je u radnom materijalu naznačeno, predloženim izmjenama i dopunama Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara usklađuju se porezne olakšice kod plaćanja poreza na dobit s pravnom stečevinom Pritome se i dalje uvažava status grada Vukovara kao područja posebne državne skrbi i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te se predlaže zadržavanje navedenih poreznih olakšice tijekom devetogodišnjeg vremenskog perioda, ali uz postupno smanjivanje olakšica tijekom tri trogodišnja razdoblja. Time bi porezni obveznici u razdoblju od 2008 . do 2010. godine i nadalje bili oslobođeni plaćanja poreza na dobit. Da bi se ta olakšica u razdoblju 2011. do 2013. smanjila za 25% te u razdoblju 2014. do 2016. smanjila za dodatnih 75% Nakon isteka navedenog devetogodišnjeg razdoblja, porezni obveznici nastavljaju plaćati porez na dobit u visini važeće porezne stope. Također se propisuje i to da danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije prestaju važiti i carinske povlastice pri uvozu inicijalne opreme za obnovu i razvitak gospodarskih subjekata sa sjedištem u gradu Vukovaru. Budući da su sve navedene potpore i olakšice uvedene s ciljem pomoći u razvoju grada Vukovara, svako smanjivanje ili ukidanje neke od njih prima se s određenom nelagodom, rekao bih i strahom, pa tako je i ovoga puta. Uvažavajući činjenicu da je stanje razvijenosti grada Vukovara još uvijek takvo, da bitno zaostaje zaostatkom Republike Hrvatske, a to važi i za cijelu Vukovarsko-srijemsku županiju te da je posebno segment gospodarskog razvitka nedostatan. Vjerujem da predložene izmjene i dopune neće biti pozitivno prihvaćene kod gospodarskih subjekata, odnosno kod poduzetnika. Stoga očekujem da će se kroz ostale, ali i neke nove potpore, umanjiti negativni efekti predloženog smanjenja. No budući da je riječ o usklađivanju zakona s pravnom stečevinom Europske unije, ocjenjujem da prijedlog treba prihvatiti uz naglašenu ponovnu obvezu da se poticanjem razvoja Vukovara i dalje nastavi, odnosno da se još intenzivnije, a ne samo ravnopravno nego u pozitivnom smislu neravnopravno nastavi ulagati u dijelove istočne Hrvatske, pogotovo u grad Vukovar. Hvala lijepa.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 Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjena gospodo zastupnici, državni tajniče. Bit ovog zakona je i ovaj članak 30.b na strani 4 kojega su svi prije mene manje-više citirali, citirali, znači obveznici poreza na dobit koji obavljaju djelatnost na području grada Vukovara osim djelatnosti poljoprivrede i ribarstva i zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme pri čemu više od 50% zaposlenika ima prebivalište i boravište na području grada Vukovara ili brdsko-planinskom području ili područja posebne državne skrbi, plaća porez na dobit i to kako slijedi sada, ne plaća porez na dobit u razdoblju od 2008.-2010. plaća 25% od propisane stope poreza u razdoblju 2011.-2013. godine odnosno plaća 75% od propisane stope poreza u razdoblju od 2014.-2016., znači gotov citat ili bolje rečeno, tako glasi ovaj članak b) stavak 1. članka 9. Do sada kao što je poznato poduzetnici su plaćanja poreza na dobit, vidimo iz ovog članka 30.a bili oslobođeni u 10 godina nakon početka primjene ovog zakona. S druge strane kao što vidimo u ovom tekstu zakonodavac se poziva na Europu, međutim ja si postavljam pitanje što Europska unija uopće ima s gradom Vukovarom. Zašto ovaj zakon treba uopće nositi tu oznaku P.Z.E. Istina, Europska unija, Sjedinjene Američke Države itd. nisu spriječili rat na području grada Vukovara ili Republike Hrvatske, ali Europska unija po mom sudu nema jasno niti jedan grad od 90. do 95. kada je riječ o Vukovaru do 97. koji je znači prošao kalvariju tog hrvatskog grada. Jer da ima Europska unija jedan takav grad u svom nekom sastavu, sigurno ne bi predložili smanjivanje određenih prava kao što to zakonodavac čini u ovom zakonskom prijedlogu. Vukovar je koliko god da iz proračuna idu sredstva za podizanje tog grada, kvalitete življenja u tom gradu i to je u redu, jer kao što je gospodin Mlinarić prije toga rekao, 85% tog rada bilo je srušeno 91. godine, ali Vukovar još uvijek gospodarski je jedan od ma usuđujem se to reći, najpasivnijih hrvatskih krajeva. Ja sam osobno mišljenja da tom gradu treba pomoći upravo ovakvim zakonima o obnovi i razvoju grada Vukovara, ne ovim zakonom o kojem mi raspravljamo nego zakonom iz 2001. godine. Znači zakonom koji je imao za cilj da poduzetnika recimo oslobodi plaćanja poreza na dobit, da lokalna samouprava ima dominantnu ulogu u raspodjeli poreza na dobit i poreza na dohodak, da se osnaži njen financijski kapacitet, da i bez moljakanja u Zagrebu nešto može učiniti i da konačno stimulira investitore u slobodne zone ili u slobodnim zonama iako je meni opet iz posve nepoznatog razloga novim zakonom o slobodnim zonama također došlo do limitiranja postojećih prava čime mi kao zemlja ispadamo neozbiljni, usuđujem se reći lažljivi. Najprije nekoga pozivamo da dođe slatkorječivim obećanjima, da dođe investirati u Hrvatsku pa ga potom kada investira, zaskačemo izmjenama postojećih zakona itd. Što želim reći? Vukovar, znači to središnje mjesto hrvatskog stradanja zaslužuje jedan poseban status. Ja mislim da ovdje nema nikoga tko je protiv toga i to zapravo ne treba biti sporno, jer sam uvjeren da su ovi zakoni, ili Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara jednoglasno zasigurno doneseni i 2001. i 2005. godine. Sporno je sljedeće. Zašto u ovome trenutku umanjuju se određena pod navodnicima, poduzetnička prava u gradu Vukovaru. Onaj tko želi investirati, taj mora znati za uvjete koji će vladati u jednom barem srednjoročnom, da ne kažem jednom periodu od recimo desetak godina unaprijed. To bi trebala biti neka bit. Ne može se mijenjati ovakva pravila u hodu pogotovo ne tamo gdje imamo međunarodni element npr. u slobodnim zonama. to je jedno neozbiljno ponašanje i takva zemlja je naprosto nedorasla u svojim postupanjima. Konačno, ja sam siguran da bi Europa mogla pristati i da bi pristala na izuzetak kada je riječ o gradu Vukovaru. Ali toj Europi isto tako netko treba objasniti što što je grad Vukovar i kakvo je stradanje taj grad prošao tamo '91. godine. Znači, treba se potruditi, treba ih prisjetiti ili podsjetiti, kako kome drago, kroz što je taj grad prošao, pa ako treba i koja je uloga Europske unije bila u Vukovaru '91. godine, a usuđujem se reći da je ta njihova uloga '91. na tim prostorima bila površna, skromna, da ne upotrijebim riječ sramotna. Zato je evo upravo zbog tih razloga što se smanjuju određena prava, za mene je ovaj zakon neprihvatljiv. Vukovaru, usudio bih se reći, daleko možda potrebniji angažman pojedinaca znači poduzetnika nego proračunska neka donacija. Jasno da je potrebna i donacija iz iz proračuna, ali potrebna je i ova poduzetnička aktivnost koja će zapošljavati ljudi koji žive na tim prostorima ili koji se vraćaju na te prostore. Jasno, još jedanput, potrebna je obnova, ali jednako tako s obnovom potrebna su radna mjesta, a pri tom jasno da ne smije biti nikakve diskriminacije po nacionalnosti. na ponašanje opet tog privatnog kapitala teško je utjecati. Znači, mišljenja sam da poseban status gradu Vukovaru pripada, da taj poseban status grad Vukovar mora zadržati i mora ga zadržati za jedan duži vremenski period. Vukovar je integriran, da se tako izrazim, u pravni poredak ove zemlje tamo '97. godine, a ove mjere o kojima mi danas govorimo vrijedit će do 2016. godine. Znači riječ je o mjerama koje bi trebale vrijediti 16 godina ili od današnjeg dana negdje 7 i Dobro, netko će reći da je to jedan značajan period, ali za grad koji je gotovo do temelja bi srušen to zasigurno nije dostatno razdoblje. Treba možda biti pošten, možda priznati da bi 16 godina ili 20 godina bio jedan razborit period za jednu Veliku Britaniju, za jednu Njemačku, za jednu Francusku, za njihove financijske potencijale, ali jasno ne podcjenjujući naše ljude, imajući na umu stradanje Vukovara mislim da bi postojeći status ili postojeće odredbe trebalo zadržati trajno. Zašto? Vukovar je središte jedne županije, on mora na neki način dignuti ili povući razvoj istoka Republike Hrvatske, on mora izvršiti povrat ljudi i možda sa hrvatske obale ili iz Zagreba, u što ja baš ne vjerujem, ali i iz Srbije, u što isto tako ne vjerujem, pogotovo ne dok se u ovoj zemlji na Thompsonovim koncertima skandira "Ubi, ubi Srbina". Vukovar mora povući tehnologiju, ali za sve to su najbitniji ljudi, za to su bitni poduzetnici i zato im ne treba smanjivati prava kroz jedan ovakav zakon ili onaj o slobodnim zonama. Ja ću još jedanput ponoviti, biti ću protiv jednog ovakvog, po mom sudu lošeg, dodvorničkog, ulizivačkog zakona do Europske unije. Gospodo u Vladi, u ministarstvu odite u Bruxelles, Strassbourg, Luxemburg, Rim, Prag, Madrid, objasnite svijetu istinu o Vukovaru. Kada to napravite, onda možemo razgovarati i o reduciranju određenih prava, a do tada nemojte dirati postojeći zakon čiji je financijski efekt 2005. bio 19,6 19,6 milijuna kuna. Godinu dana prije 13,6 milijuna kuna, 2003. svega 10 milijuna kuna. Znači kreće se na bolje, ali danas možemo govoriti o jednom financijskom doprinosu od svega financijskom doprinosu od svega 30-tak milijuna kuna, a za jedan proračun 20 ili 30 milijuna kuna. Ili ekvivalent od 3 ili 4 milijuna eura je takav da zbog tih sredstava neće propasti ni Hrvatska ni Europska unija i stoga treba biti u najmanju ruku suzdržan do ovog zakona. Ovaj zakon s druge strane, kada gledamo članak 2. kao da je pisan za gospodina Čobankovića. Ovdje se govori o rodu, znači ministar regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, dok se drugdje govori o župan-županici, gradonačelnik-gradonačelnica grada Vukovara, pa mislim da bi i tu jednu normu trebalo također promijeniti. Ali bi isto tako trebalo i dobro da se ne raspravlja o ovom Zakonu o slobodnim zonama, reći da Hrvatska a jedna od takvih značajnih se nalazi u gradu Vukovaru, znači trebalo bi reći da Hrvatska ne može potpisivati dugoročne ugovore na 15 do 15 do 20 godina kako bi privukla i usmjerila kapital u pojedine zone. Znači, ne može Hrvatska reći nekome iz svijeta dođi, uloži, imat ćeš najmanje 20 ili 25 godina određene kod poreza na dobit i onda se evo predlaže zakon kojim se te olakšice ukidaju, mijenjaju itd., itd. Istina. U hrvatskim slobodnim zonama svega je 350 tih investitora do sada, znači da zakon postojeći a možda i hrvatska gospodarski nije tako atraktivna kako mi imamo pozitivno mišljenje o sebi, a bojim se da vis a vis pada tog bruto društvenog proizvoda i u zemlji i u našem okruženju taj interes za ulaganje na ovim prostorima ubuduće će također opadati. Što želim reći? Ulagači su završili određene investicije u tim zonama i već sad na početku gospodarskog ciklusa država im kaže, e sad ćemo vam promijeniti uvjete i smanjiti ćemo vam prava. Ono što smo vam obećavali, to je bila jedna naša šala. Međutim, gospodo, to jednostavno nije državnička politika, time smo prevarili ulagače. To nije pošteno, to nije perspektivno i ja mislim da to nije ili takva politika nije ni mudra. A da sam u pravu svjedoči i čitav niz intervencija ljudi iz pojedinih zona koji se bune za za ovakva predložena zakonska rješenja. Za kraj, vrlo jednostavno, moj bi prijedlog bio da se ispoštuju ugovori za te postojeće zone, za one buduće 'ajde idemo po novim pravilima, idemo po toj nekoj europskoj regulativi, ali za postojeće zone rješenja koja smo ponudili investitorima, moramo ispoštovati. I što još reći, ne znam da li imam vremena. Ja mislim da kada se radi o tim standardima, da ni devizni inspektorat ne razumiju kako posluju te slobodne zone, pokazuje jedno potpuno nepoznavanje funkcioniranja tih zona, jer miso slobodnih zona je da u njim roba slobodno mijenja vlasnika, a carine i porezi se plaćaju nakon izlaska iz nje, a sada bi za svaku takvu trasakciju trebalo voditi knjigovodstvo i plaćati porez, a roba … I to mislim da jednostavno takva praksa nije dobra. Znači, biti ćemo u najmanju ruku suzdržani, do ovoga Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara, jer smatrao da Grad Vukovar zaslužio taj jedan poseban status, kako su ga do sada regulirali i poznavali postojeća **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uz napomenu, kada bi Grad Vukovar se razvijao samo na tom zakonu, bilo bi loše. Međutim, uz sve ostale poticaje, milim da je za sada situacija dobra. Idemo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Tomislav Ivić. Izvolite. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice kolege. Usklađivanje Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara sa pravnom stečevinom Europske unije, temelji se na izmjenama u 2 predviđena poticajna prava i to iz područja oporezivanja dobiti, te carinskih povlastica za uvoz inicijalne opreme. Predviđene promjene su skalabilno ukidanje povrata poreza na dobit do 2016., te ukidanje carinskih povlastica s datumom ulaska Republike Hrvatske u Članak 9. Konačnog prijedloga izmjene Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara, uređuje skalabilno umanjenje povlastice povrata poreza na dobit, počevši od 2011., pa sve do konačnog ukidanja povlastice sa 1.01.2017. godine. Samo ukidanje povlastice i postavljeni rok do 2017. godine nije sporan, ukoliko se kao nepovoljan pokazuje rok prve stepenice procesa određen za 1.01.2011. Privlačenje ulaganja u Grad Vukovar, tek ove 2008. godine, doživjelo je veći uspon uslijed institucionaliziranja prostora predviđenih za gospodarsko industrijsko djelovanje, a jedan od razloga takvog učinka je svakako i primjerenije pomicanje prednosti koje nudi poslovanju u Gradu Vukovaru temeljem poticaja i Zakona u područjima od posebne državne skrbi i Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara. Ostvarenje najavljenih ulagačkih poduhvata, predviđeno je u razdoblju od jeseni 2008. do ljeta 2011. godine i ovisi o složenosti investicije i zahtjevanosti samog proizvodnog procesa. Iz navedenog se, svakako usporedbom sa predviđenim rokovima ukidanja povlastice može zaključiti da veći dio ulagača neće biti u mogućnosti koristiti povlasticu, koja ih je privukla na poslovanju u Gradu Vukovaru. Privlačenje ulaganja se ocjenjuje na iznos od 40 do 50 milijuna eura u gospodarske zone, a potencijalno i više ukoliko se početne investicije pokažu profitabilnim u kojem slučaju većina ulagača pokazuje snažan interes kaširanju proizvodnih programa i općeg poslovanja u svojim kratkoročnim planovima razvoja subjekata koje će biti smješteni na području Grada Vukovara. Zbog navedenog se kao nužnost može argumentirati drugačiji vremenski raspored ukidanja povlastica to na način da se produži razdoblje oslobođenja od obaveze do zaključno 2013. godine, a da se onda do 2020. godine primjenjuje preložena skala u zakonu. Navedenom izmjenom osigurao bi se dostatan poticaj ulagačima za zadržavanje i daljnji razvoj svog poslovanja na području Grada Vukovara. Dodatni razlozi za ovakav zahtjev mogu se pronaći i u ulagačkim ciklusima, koji su u tijeku u drugim poduzećima, a s ciljem pokretanja proizvodnih linija u nekadašnjim gospodarskim nositeljima prostora. Za realizaciju istih su potrebna znatna sredstva, jer se najčešće radi o ulaganjima u obnovu i opremanjima srušenih i opljačkanih pogona. Članak 10. Konačno prijedloga izmjena Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara navodi da carinske povlastice iz članka 22. zakona, prestaju važiti danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije. Ukidanjem carinskih povlastica na tragu je prilagodbe kojom se ulaskom u Europsku uniju ukidaju međusobni carinski sustavi prema drugim članicama Unije, te uvodi zajednički sustav prema nečlanicama. Logika odredbe vjerojatno pretpostavlja i da buduće nabavke opreme neće u većoj mjeri biti okrenute prema dobavljačima iz država nečlanica ili da takva praksa svakako svakako ne bi trebala biti poticana, a dodatni razlog svakako je slabo korištenje ove odredbe za vrijeme primjene zakona. Slabost provedbe zakona, vezano uz slabosti samog Grada Vukovara i nemogućnosti samostalnog privlačenja većih ulagača, uvjetovalo je slabije korištenje ove odredbe. Rješavanjem infrastrukturnih problema i uspostavljanjem prostora za gospodarske djelatnosti, prvenstveno osnivanjem Vukovarske gospodarske zone d.o.o, Grad Vukovar ušao je u prvi zadovoljavajući ciklus u kojem se očekuje privlačenje znatne količine kapitala u lokalno gospodarstvo. Obim investicija se u naredne 3 godine procjenjuje, kao što sam rekao na 40 do 50 milijuna eura. Obzirom da se ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju očekuje 2010. godine, te potencijalnim ulagačima nedovoljno vremena za iskorištavanje pogodnosti koje nosi ova uredba. Upravo stoga se kao svojevrsna nužnost postavlja promišljanje o zamjeni pogodnosti koje nudi ova odredba, mjerom istog učinka koja bi nakon ulaska u Europsku uniju nadoknadila poticajne poticajne učinke navedenih carinskih povlastica u određenom vremenskom trajanju. Iako navedene mjere nisu u potpunosti u skladu s praksom Europske unije o mjerama koje ne o mjerama koje ne smiju narušavati slobodno tržište i koje ne smiju davati konkurentsku prednost. Poseban položaj grada Vukovara kao ratom razorenog prostora sa znatnim gospodarskim, socijalnim, radnim i demografskim problemima i ograničenjima pruža dovoljno razloga da se u skladu s odrednicama same Europske unije o ujednačenom razvoju i koheziji cjelokupnog europskog prostora iznađe rješenje za očuvanje određenih prava do postizanja zadovoljavajuće razine razvoja prostora grada Vukovara. Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U pojedinačnoj raspravi uvaženi zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče ovim zakonom utvrđuju se poticajne mjere za ubrzanu obnovu i razvoj grada Vukovara koji ima status prve skupine područja posebne državne skrbi, a obnova i razvoj grada Vukovara od interesa je za Republiku Hrvatsku. Ovaj zakon se donosi i radi usklađivanja s pravnom stečevinom a u cijelosti je preuzeta odredba članka 22. Zakona o porezu na dobit za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na području grada Vukovara. Budući da porezne olakšice poduzetnicima u Europskoj uniji moraju biti opravdane, vremenski ograničene i degresivnog karaktera Vlada je predložila Izmjene zakona o obnovi Vukovara kojim će se postupno smanjivati i od 2017. godine poduzetnicima u tom gradu u potpunosti će se ukinuti oslobođenje od poreza na dobit. Vukovarski poduzetnici kao i do sada, do 2010. uopće neće plaćati taj porez. Od 2011. do 2013. plaćat će 25%. Od 2014. do 2016. 75% propisane stope, a od 2017. puni propisani porez na dobit. Prema Zakonu o obnovi i razvoju grada Vukovara i Pravilniku o korištenju carinske povlastice pri uvozu inicijalne opreme za obnovu i razvoj grada Vukovara na uvoz inicijalne opreme koja je potrebna kao uvjet optimalnog obavljanja gospodarskih aktivnosti pravnih i fizičkih osoba registriranih u gradu Vukovaru te obavljanja društvenih djelatnosti ne plaća se carina. Prema Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak obveznici poreza na dohodak koji obavljaju djelatnost na području grada Vukovara i zapošljavaju više od 2 radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme pri čemu više od 50% radnika imaju prebivalište i borave na područjima posebne državne skrbi najmanje 9 mjeseci u poreznom razdoblju oslobođeni su plaćanja poreza na dohodak 10 godina od dana početka primjene ovog zakona a nakon toga porez na dohodak im se umanjuje za 75%. Studenti sa prebivalištem na području grada Vukovara također imaju pravo na dodjelu stipendije prema planu potreba zapošljavanja u gradu Vukovaru koji izrađuje Hrvatski zavod za zapošljavanje uz uvjet da nakon okončanja studija i rada na području grada Vukovara najmanje dvostruko više vremena za koje su primali stipendiju. Svim poslodavcima koji zaposle pripravnike visoke stručne spreme grad Vukovar plaća tri tisuće kuna mjesečno po zaposlenom pripravniku prvih godinu dana kao poticaj za zapošljavanje visoko obrazovnog kadra. Osobama određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području grada Vukovara prema podacima službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje a koji nemaju riješeno odgovarajuće stambeno pitanje može se dati u najam stan ili obiteljska kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vukovara. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara može bespovratno financirati kako gradnju pogona tako i kupovinu opreme za vukovarske poslodavce u visini do 20% investicije a najviše do iznosa od 750 tisuća kuna. Ja se slažem sa kolegom Mlinarićem da je potrebno pronaći rješenja kojima će se naći način stimuliranja poduzetnika i ulagača u Vukovaru i nakon što Hrvatska uđe u Europsku uniju. Svaka investicija i svako otvoreno radno mjesto u Vukovaru ima posebno mjesto s obzirom na razinu ratnih razaranja, stradanja Vukovaraca i Vukovara i Vukovar ne smije ostati samo simbol stradanja u Domovinskom ratu već mora biti grad koji će po kvaliteti života biti ravnopravan sa ostalim gradovima u Republici Hrvatskoj. Vukovar to zaslužuje. Zato očekujem da Vlada Republike Hrvatske i nadalje nastavi sa obnovom uništene infrastrukture ali i u nadolazećim godinama treba u državnom proračunu biti više i dovoljno sredstava za ostvarivanje najvažnijih projekata za Vukovar i Vukovarsko-Srijemsku županiju. Nadam se da će ti projekti dobiti potporu u ovom Hrvatskom saboru od svih saborskih zastupnika jer sam siguran da Vukovar kao grad to zaslužuje. Hvala. Zahvaljujem. A sada uvaženi zastupnik Jerko Rošin. Izvolite. **Rošin, Jerko (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Javio sam se jer mislim, osjećam jednu potrebu progovoriti malo o Vukovaru. Jedan pogled iz Dalmacije, ne iz neposrednog prostora Vukovara, okruženja koje osjeća sve te tegobe ali možda jedan pogled sa strane kao na šahovsku ploču otkrije i neke nove stvari. Naravno zakon o kojem raspravljamo ima cilj potaknuti gospodarstvo jednog prostora koje je ratom potpuno devastirano i u tome se mogu složiti u raspravama je li ovo smanjivanje tog potencijala ili nije ali vidjevši Vukovar pred 4 godine, vidjevši Vukovar ove godine uočio sam bitne promjene u Vukovaru. Nešto što rađa jednim optimizmom neovisno o tome kakvi se poticaji daju jer ako je Vukovar nekad imao svoju prostornu i geostratešku opravdanost svoga razvoja vjerujem da će Vukovar to i danas odnosno ubuduće isto tako moći razvijati. Prema tome u ovome trenutku se radi samo o poticajima da bi sve to skupa krenulo čim prije. No međutim govoreći o ljudima koji u Vukovaru žive, o uvjetima njihovog života na prvom mjestu se postavlja pitanje dakako obnove prostora u kojem su nekad živjeli, vraćanje na ono što su barem nekad imali. Osiguranje infrastrukture i ne samo u smislu instalacija nego infrastrukture kao društvenog kompleksa sadržaja a zatim govorimo o poslu, o zapošljavanju, o poticanju poduzetnika da otvaraju nova radna mjesta pored onih koje država sama po sebi može. Međutim, meni se čini da je jedan segment života izuzetno važan o kojem se toliko ne govori, ali mi se čini vrijednim da ga se spomene. To je vrijednost, unutarnja vrijednost življenja svakog pojedinca. To je pitanje samopoštovanja, vraćanja samopoštovanja, dostojanstva i uopće smisla života u Vukovaru, dolaska u situaciju u kojoj Vukovar više neće biti izuzetak, u kojem se o Vukovaru neće govoriti o nečemu kao posebnom, nego Vukovaru koji će kročiti svojim životom naprijed kao što kroče svi ostali gradovi. U tom smislu ste me pretekli kad ste rekli potpredsjedniče da postoje drugi zakoni, o tome sam htio kazati, da je ovo samo nešto što daje određene poticaje. Ali Vukovaru se otvaraju vrata i sa niz drugih mjera koje Vlada i zakonodavstvo općenito omogućava. Prije četiri godine kad smo kao savjet bili u Vukovaru naišli smo na jedno vrlo dešperatno stanje, stanje koje je bilo bliže onome ne posredno poslije rata, nego nečemu što bi se kazalo da predstavlja ovo vrijeme. Ove godine situacija je bitno drugačija. Ove godine postoji hotel, postoje gospodarski objekti već neki sagrađeni. Život teče puno dinamičnije nego što je bio prije. Vjerujem da će i nove teme koje se u Vukovaru javljaju kroz prostorno planiranje i ekonomski razvoj poput nove luke donijet pogotovo jedan veliki zamah za budući život Vukovara. Usput, složio bih se sa kolegom koji je kazao da u članu drugom, članku broj 2. piše ministar, a ne piše ministrica. Mislim da bi bilo pristojno upotrijebiti isto kao župan i županica, gradonačelnik, gradonačelnica i ministar i ministrica. Ali, za kraj možda samo da spomenem nešto što mi proizlazi iz poticaja za ovu našu za ovu našu današnju raspravu usklađenja sa stečevinom Europske unije. Prolazi mi kroz glavu misao da je prije, da su se određena ponašanja bila usklađena sa europskom civilizacijskom ljudskom općenito stečevinom i tradicijom. Vukovara sigurno ne bi bilo u današnjem stanju, odnosno onoga što se s njime dogodilo i ne bi sad razgovarali

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, predstavniče Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Svaki puta kada govorimo o zakonu ili o nekoj temi gdje ukidamo neka prava koja su do sada postojala moramo biti oprezni pogotovo kada se radi o području djelovanja koje je vezano uz uz grad Vukovar i koji na neki način pomaže razvoju gospodarstva grada Vukovara i na neki način osnažuje i poboljšuje cijelu situaciju koja se sada u Vukovaru dešava. Mi smo 2001. godine donijeli Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara gdje smo definirali da će poticajne mjere biti usmjerene za ubrzanje obnove i razvoja grada Vukovara, a odnosi se posebno na slijedeće stvari – ratom razorene ili oštećene građevine, razminiranje, povratak prognanika i izbjeglica, zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta i druge stvari koje su vezane uz to. Jedna od tih mjera je bila i poboljšanje, odnosno razvoj poduzetništva u gradu Vukovaru i sigurno da u ovom dijelu je zakon i predvidio neke olakšice za poduzetnike kako bi se to poduzetništvo što više razvijalo i kako bi bilo hajmo tako reći poduzetnička klima malo pogodnija nego u drugim dijelovima naše zemlje. Ono što se i iz predlagačevog teksta vidi i nekim drugim analizama je da su te olakšice i doprinijele do povećanja broja poduzetnika u gradu Vukovaru i povećanju broja zaposlenih osoba u gradu Vukovaru. 2002. osobe tako primjerice smo imali 192 tvrtke registrirane, poduzetnika registriranih u Vukovaru. 2003. 220, 2004. 232, 2005. 248 i 2006. 289 poduzetnika koji su registrirani u gradu Vukovaru. Prihod koji su ostvarivale sve te firme se kretao od 2002. 1,23 milijarde do 2006. 2,45 milijardi kuna što dovoljno govori o tome da se poduzetništvo tih godina razvijalo dijelom i zbog donošenja ovog zakona 2001. godine. Dobit po zaposlenom je iznosila 11000 kuna 2002., dok prošle, prije dvije godine 2006. godine je iznosila 42000 kuna. Na žalost plaće nisu rasle tim tempom i prosječno su rasle sa 2002. 2700 kuna, a 2006. su iznosile 2900 kuna što govori da iako su se tvrtke osnivale, poduzetništvo razvijalo zaposleni nisu imali toliko koristi od razvoja tih tvrtki odnosno plaće nisu pratile dobit poduzeća koji su ostvarivale u tom roku. Nezaposlenost je padala i sada u Vukovaru iznosi otprilike 21% što je dosta više nego što je prosjek u Hrvatskoj i u toj županiji samo jedno mjesto čini mi se ima veću nezaposlenost što govori da još uvijek je gospodarstvo u Vukovaru u dosta lošoj poziciji i mnogo je nezaposlenih i ljudi nemaju jednostavno mogućnosti da se zaposle i dostojanstveno žive od svoga rada. I kada pogledamo sve te podatke jasno je da je loše kada moramo mijenjati ovaj zakon u ovom smislu, odnosno kada neke povlastice koje su koje su na neki način poduzetnike i motivirale da otvore svoje tvrtke u Vukovaru sada neće imati te povlastice, odnosno neće se moći reći da će imati veću prednost netko ako otvori tvrtku u Vukovaru, nego bilo gdje drugdje u Hrvatskoj. Ono što bih ja htio reći kada gledam malo i ove podatke i kada gledam koji su ti iznosi poreznih olakšica ostvarenih tijekom svih ovih godina vidi se da broj tvrtki koje su i koristile ne odstupa značajno. Znači, imamo 38 poduzetnika u 2003., a 2005. 35 poduzetnika što govori bez obzira što su se nove tvrtke u Vukovaru osnivale to ili nisu bile tvrtke koje imaju više od 5 zaposlenih ili nisu bile tvrtke koje ostvaruju dobit. Znači, ta ta povlastica, odnosno porezna povlastica isključivo išla na korist poslodavcima i oni su kako se vidi ostvarili olakšica od 6 milijuna u 2002. godini i do 2005. godine je bilo čak 20 milijuna kuna, što govori da je dobit rasla zbog toga što što su se eventualne investicije u prethodnim godinama isplatile. I sad ja postavljam jednostavno pitanje. Kada već uzimamo tu olakšicu ovim zakonom i govorimo da je to usklađivanje sa pravnom stečevinom Europske unije, da li je moguće da Vlada taj dio novca, pošto je to sada prihod države, prepusti tih 20 milijuna kuna sljedeće godine u proračun za dodatne projekte u gradu Vukovaru? Pogotovo kada gledamo činjenicu da do 2006. je dio prihoda poreza na dobit bio u domeni, odnosno u prihodu lokalne jedinice i grad Vukovar je sa ovom olakšicom izgubio svojih prihoda otprilike 34 milijuna kuna u razdoblju do 2006. godine. možda bi Vlada da kompenzira ovaj manjak što će, odnosno na neki način će ukinuti porezne olakšice u 20 milijuna kuna, mogla bi ta sredstva transferirati i pomoći da se grad Vukovar kroz određene poticaje i gospodarstvo u gradu Vukovaru pomogne. Na kraju, ja sam svjestan da stvari u Vukovaru, po mojem mišljenju idu dosta sporo. Ja sam bio isto tijekom ove godine par puta u Vukovaru, mene jako žalosti kada vidim da je grad još da se mnoge zgrade ne obnavljaju, ipak mislim da je grad Vukovar ponos Hrvatske i da bi Vlada trebala odlučnije stati i kroz ovaj fond i kroz određene donacije gradu Vukovaru da se situacija tamo, kako infrastrukturno, tako i u smislu poticaja za gospodarstvo što više popravi. S te strane, iako sam svjestan da ovaj zakon zbog usklađivanja sa pravnom stečevinom na neki način moramo prihvatiti, apeliram na Vladu da se još ozbiljnije i da počne zabaviti problemom problemom grada Vukovara i da na neki način za koju godinu ne vidimo više one razrušene zgrade, da se što više područja dekontiminira od minskih polja kako bi se onda moglo reći da smo napravili sve što smo mogli za taj herojski grad. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. kolegi koji je dosta pozna situaciju u Vukovaru, rekao bih da nije ovdje sve prikazano što Vlada ulaže i daje za Vukovar da našeg pola proračuna u raznim vidovima, u raznim vidovima našeg pola proračuna dolazi upravo iz raznih fondova koje Vlada potiče, a u ostalom i ovaj dio koji ćemo mi ovdje izgubiti … /Govornik se ne razumije./ … gospodarstvenici već tražimo rezervnu varijantu zajedno u dogovoru sa Vladom da bi rezervna varijanta bila ne ovo što Europska unija propisuje, već imali bi neke druge fondove u nekom drugom koji bi se imali pravo, normalno sa zakonskim aktima uskladili da bi Vukovar ponovo imao sve ono i vukovarski poduzetnici sve ono što su imali do sada, a možda čak i bolje i moram napomenuti da Vlada u 4 godine osim ovih svih projekata ima jedan projekat koji će negdje oko pola milijarde eura uložiti i još nekoliko par projekata manjih pored toga i jednostavno smo stalno u vezi sa Vladom i mislim da do sada možemo biti zadovoljni ovim ulaganjem, a zgrade koje ste vidjeli da nisu obnovljene, neke imaju imovinsko-pravne odnose nisu riješeni, neki su zaštićeni, zaštita kao kulturni spomenici i to malo sporije ide. Tako da, evo borimo se i nadamo se da će Vukovar izići uz pomoć svih, cijele Hrvatske i naše Vlade koja i do sad nam pomagala. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Pa, evo ovo što ste rekli djelomično mogu prihvatiti da se trudimo da pokušamo Vukovaru na neki način pomoći da se situacija tamo što više poboljša. Mislim da pitanje ovakvih mjera i sa druge strane poticaja koje može Vlada dati poduzetnicima, mislim da bi trebali možda više uložiti u infrastrukturu. Kada bi, Vukovar je na jednom jako dobrom gospodarski-strateškom mjestu. Može koristiti i rijeku, to je bio jako bogati kraj u nekim drugim vremenima. Smatram da se može više investirati od strane Vlade u rješavanje tih infrastrukturnih problema, tako da, a složiti ćemo se vjerojatno svi ovdje u Saboru u Saboru i svi ćemo stati iza tih poticaja i podrške Vukovaru i razvoju grada, bez obzira naravno na političku orijentaciju. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Davor Bernardić. Izvolite. Pozdrav poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Ono što moram reći da Vukovar u svakom slučaju zaslužuje posebno mjesto u hrvatskom društvu i posebno mjesto u hrvatskoj povijesti i na taj način se prema njemu treba odnositi. Ja pozdravljam sve napore koji su usmjereni u smjeru obnove infrastrukture, sredstava koje ulaže Vlada pa tako i ponekom zakonskom iskoraku ka rješavanju temeljnih problema u Vukovaru. No međutim, Vukovar je i dalje grad u kojem je velika nezaposlenost, Vukovar je i dalje grad u kojem ljudi i koji rade, rade za male plaće, rade za mala primanja, a nema života, nema razvoja i nema obnove Vukovara bez sreće svih ljudi koji tamo žive i to je ono što bih tu podvukao i to je ono što bih tu apostrofirao. Žao mi je što danas nije došao zakon o poslovnim zonama, isto tako ovdje na ovu raspravu, a iz uvoda u same izmjene i dopune ovog zakona mogu se vidjeti sljedeće činjenice. Broj poslovnih subjekata zadnjih godina u Vukovaru unatoč svim naporima koji su i prikazani i na način na koji se prezentiraju slabo raste, to se vidi iz uvodnog obrazloženja. Isto tako mali je broj korisnika poreznih olakšica. To je isto jedno što ide u prilog toj tezi. Poslovna zona Vukovar koja je jadna od 13 poslovnih zona. Naime, u Hrvatskoj posluje 15 slobodnih poslovnih zona, Poslovna zona Vukovar koja je jedna od 13 zona ima 20 poslovnih subjekata sa samo 123 zaposlenih. No međutim, ja tu moram reći jednu stvar kada smo vezani sa usklađivanjem sa europskim propisima. 2005. godine je ovaj Sabor donio izmjene i dopune Zakona o slobodnim zonama po kojima je predvidio kompletno oslobađanje investitora u slobodnoj zoni Vukovar od poreza na dobit za 10 godine. Danas i sutra, odnosno sljedeći tjedan ćemo raspravljati o prijedlogu zakona kojim se ova stopa oslobođenja poreza na dobit degresira, znači kojima se smanjuje, a priča se o usklađenju. To je ono što zapravo brine i to je ono što može pobuditi i veliku nesigurnost investitora. Znači onaj koji je 2005. došao u Vukovar s ciljem da 10 godina tamo ostane ne plaćajući porez na dobit, sada će po ovim izmjenama zakona morati plaćati porez na dobit u određenoj stopi i to već 25% od 2011., 2011., onda 50% od 2014. itd. Znači onaj koji je došao i pod tim uvjetima došao u slobodnu zonu, sada će mu ti uvjeti biti na neki način retrogradno skinuti i to je u skladu sa standardnom praksom koja je bila i kroz par zakona koji su prošli kroz proceduru da zapravo ono što su građani stekli u svojim dosadašnjim pravima mi jednim zakonom jednostavno anuliramo i kažemo ne od sada vrijedi drugačiji režim rada i u tome se može ogledati i sama nesigurnost investitora da i dolaze u poslovne zone. Sljedeća stvar, kada je riječ o usklađivanju Zakona o slobodnim zonama za koji se kaže i u prijedlogu zakonskog teksta da se potpuno usklađuje sa zakonom o poticanju ulaganja onda treba napomenuti da je Zakon o poticanju ulaganja za potpore male vrijednosti, znači za investicije male vrijednosti totalno suprotan novom Prijedlogu zakona o slobodnim zonama. Sada imamo slučaj da je Zakon o poticanju ulaganja piše da je potpuno usklađen, a s druge strane Zakon o slobodnim zonama obuhvaća jedan drugi vid oporezivanja poreza na dobit i meni sada tu nije jasno, koji zakon je tu kome nadređen. Zapravo to mi je skroz nejasno budući da sam spomenuo u uvodnom slovu da je ovaj zakon u potpunosti usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije. A ono što još treba reći i treba reći kako to izgleda u Što se tiče samih slobodnih zona i što se tiče poticanja zapošljavanja i investicija u slobodnim zonama, u slobodnoj zoni ne postoje ovakve, u Europskoj uniji ne postoje slobodne zone kao što mi imamo u Hrvatskoj, dakle koje su specijalizirane dobrim dijelom za trgovinu, koji obavljaju konkurentsku djelatnost nego postoje slobodne zone tzv. export process in free zones ili to je slobodno izvozne proizvodne zone. Znači u Europskoj uniji se isključivo potiču one slobodne zone koje pridonose izvozu. Sljedeća stvar. Gdje slobodne zone u Europskoj uniji još i egzistiraju? Egzistiraju u državama, kako se većina robne razmjene i razmjene usluga unutar Europske unije odvija između samih država članica Europske unije, egzistiraju tzv. slobodne ekonomske zone koje su isključivo zadužene za razmjenu roba i usluga između istočnih zemalja i prekomorskih zemalja u cilju poticanja investicije od strane istih i to je jedan vid kako to funkcionira u Europskoj uniji. Ono što ja moram reći je da mi nećemo privući strana ulaganja, da nećemo privući ni domaća ulaganja ukoliko ne napustimo ovaj koncept koji je sada na snazi, a koncept koji je sada na snazi je koncept pa mogu se usuditi reći, taj da mi ne znamo što želimo proizvoditi i ne znamo kuda idemo za odnosno 5 do 10 godina. U slobodne zone sada i po cijeloj Hrvatskoj, a i u Vukovaru dolaze tvrtke koje su tamo oslobođene poreza na dobit, a konkurencija su drugim tvrtkama koje rade na mjestima koje nisu oslobođene poreza na dobit. Dakle proizvodne djelatnosti koje su unutar Hrvatske jedne drugima same konkurencija. Ono što bi trebalo imati je agenciju za industrijski razvoj koja bi se trebala i temeljiti na najboljim europskim praksama, na statistikama i na mogućnostima ulaganja u određene zone. Na taj način bi cilj bio dovesti nove proizvodne djelatnosti, na taj način cilj bi bio izraditi strategiju i izraditi jedan sustav u kojemu će se finalizirati proizvod u slobodnoj zoni. Dakle imamo kooperante iz određenog vukovarskog kraja koji proizvode određene sirovine i mi za te sirovine koje oni proizvode na tom teritoriju, ne želimo da oni dođu u slobodnu zonu tako da jedni budu konkurentni drugima nego želimo da proizvod od njihovih sirovina se sklapa u toj slobodnoj zoni da bi taj proizvod mogao biti konkurentan za izvoz i to bi htio da mi postignemo. Dakle, razinu klasterizacije. No, međutim, na žalost to neće biti moguće bez osnivanja agencije za industrijski razvoj ili kako će se već ta agencija zvati u skladu sa najboljim europskim praksama. u Europi u razvijenim zemljama program potpora i subvencija je program koji zapravo pa neću reći ne postoji, ali koji postoji na vrlo reduciran način. Što to znači? Uvaženi zastupniče moram vas upozoriti, malke ste se udaljili od teme, malo više se približite temi i dnevnom redu, a to je

radi 20% poslovnih subjekata i zaposleno samo 123 ljudi i većina ih radi u tekstilnoj industriji sa plaćom od 1.600,00 kuna. Nužnost je moja bila da pričam o tome i to je zapravo ono što mi trebamo raditi kako bi ti ljudi danas 123 ljudi koji rade u poslovnoj zoni, a ja se nadam sutra puno više, ne radilo za 1.600,00 kuna nego radilo za plaću dostojnu čovjeka. I u tome je intencija moje rasprave. Znači moja rasprava je analiza tog stanja i potreba za iznalaženjem određenih rješenja. Dobro, budući da ste me upozorili, evo ja ću tu završiti, ali stvarno nadam se da ćemo u budućnosti pa u skoroj budućnosti ja bih rekao skoro odmah, imati definiran taj koncept razvoja jer bez tog razvoja na žalost nema pomaka. Na žalost nema pomaka. Hvala lijepo. Zahvaljujem. I mislim da je ovo dobra rasprava koja će dobro doći upravo kada ćemo razgovarati o Zakonu o slobodnim zonama. Time smo iscrpili i pojedinačnu raspravu. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Da. Državni tajnik, uvaženi Stanko Janić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, dame i gospodo. Ja sam zadovoljan ovakvom raspravom, jer sudbina Vukovara stvarno neće biti problematična jer smo svi na istoj strani, želeći Vukovaru i Vukovarcima postići uvjete života i planiranja svog razvitka kvalitetno i brzo. Osobno se stidim kada kažem da nešto planiramo, da će on biti još nerazvijen 2016. godine. Budimo malo agresivniji pa recimo da će to prestati 2011. što onaj kaže, gađajte na mjesec, ako promašite pogoditi ćete zvijezde. I ove izmjene i dopune ovoga zakona odnose se na samo jedan mali segment koje su vezane za razvoj grada Vukovara. One su identične za sve općine i gradove na području posebne državne skrbi, a koji pripadaju skupini 1, sve su ti gradovi, poduzetnici u tim gradovima iz skupine 1, a one se nalaze od Vukovara preko Pakraca do dole Knina, oslobođeni poreza. Za grad Vukovar dodane su još zakonom o razvoju grada Vukovaru i obnovi dodatne mjere koje se uopće ne diraju do ulaska u Europsku uniju. No to nisu jedini zakoni, jedine mjere koje se doprinose, prema tome pred nama, pored ovih što sada postoje, pred nama je postizanje akreditiva za IPA predpristupne fondove koji značajno omogućavaju razvitak svih krajeva koji su ratom stradali, a posebno grad Vukovar gdje su ogromna sredstva predviđena za stvaranje poslovne infrastrukture u mjestima koja su razorena ili zaostaju u razvoju. Isto tako, značajna sredstva bespovratna za gospodarstvenike koji će moći u tim sredinama svojim investicijama i svojim znanjem i svojim rizikom doprinijeti razvitku tih krajeva. I upravo kad budemo o tome razgovarali očekujem još jednu kvalitetniju i pristupačniju raspravu sa idejama koje će se ovdje pojavljivati. Ovo je bilo nužno napraviti. U Europskoj zajednici nisu dozvoljene ovakve potpore, potpore operativne koje nisu vezane za troškove poslovanja. Mi smo uz pregovorima dogovorili se da se uvaže naše poteškoće i da budu vremenski još određeni period i da se pomalo smanjuju, ali se one supstituiraju sa drugim programima, mjerama koje će pomoći gospodarstvenicima. Samo da kažem, u gradu Vukovaru subjekata bi bilo dodirnuto ovim zakonom, a to su subjekti koji imaju po 7 milijuna dobiti po zaposlenom. Oni po Zakonu o poticanju ulaganja mogu postići veće dobiti nego što je ovo oporezivanje, oslobođen poreza na dobit. Ono što ohrabruje, to sam u uvodnome rekao, da ukupna dobit koja se ostvari u tom području je manja od onoga što se investira. Znači da ipak najveći broj poslodavaca ne investira u skupe aute nego investira u svoje poslovanje da obnovi ili još pojača to djelovanje. to djelovanje. I upravo mislim da ćemo u sljedećim aktivnostima, kad se donese Strategija regionalnog razvoja koja predviđa posebne mjere za područja koja su ratom stradala, za područja koja su pogranična da se to uradi. Ja ne mogu sada govoriti o slobodnim zonama i poštujem razmišljanja, sigurno će biti kad bude ta točka dnevnog reda, o tome rasprava. Ovdje vas molim kao zastupnike da se glasa ovaj prijedlog, jer on je usklađen stvarno sa pravnom stečevinom i ne dodiruje mnogo pravne subjekte. Doći će na raspravu i Zakon o području posebne državne skrbi koji isto ima unutra potpore. Samo da vam kažem, ukupno u Hrvatskoj 1200 pravnih subjekata, poslovnih subjekata je to koristilo. 1200 znači na cijeloj Hrvatskoj. Ovim mjerama bi bilo dotaknuto 20-tak poduzeća, a među njima su Hrvatske šume, INA, aerodrom Cavtat, Plitvička jezera itd., Vodovod, … /Govornik poduzeća u suštini koja mogu i na drugi način to riješiti. Ono što je važno da u sljedećim fazama jaki gospodarski subjekti koriste Zakon o poticanju ulaganja, jer on donosi veće zapošljavanje i veće kasnije normalno razvoj tih krajeva. Ideja da se dio sredstava koja će se sada vratiti u proračun zato što će neki plaćati sigurno da stoji, treba je uzeti u obzir, jer već i po Zakonu o financiranju lokalne uprave i samouprave dio tih sredstava se vraća tome i te lokalne zajednice će sigurno kvalitetnije to koristiti. Upravo i možda usmjeriti u pravcu onih razvojnih agencija koje su formirane u tim županijama čiji je cilj da se te županije što prije pobjegnu iz nerazvijenih. tamo gdje gospodin zastupnik Škoro sjedi, prije 30 godina, uvijek su bile ideje … Nisam vas prozvao, samo kažem tamo sam sjedio prije 30 godina kao vijećnik. Uvijek sam želio da što duže ostaneš nerazvijen, ali da imaš novaca. što prije pobjegnemo iz nerazvijenosti, to nam je cilj. Evo ja vam se zahvaljujem i nadam se da će biti kvalitetno glasovanje u petak. Hvala. **Jarnjak, Ivan Glasat ćemo kad se steknu uvjeti potrebni za glasovanje o tom zakonu.